Hvala vam Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. U početku bih htio podsjetiti sve nas da je Hrvatski sabor na svojoj sjednici 19. ožujka 2002. godine donio Zakon o privatizaciji INA-e – Industrije nafte. U članku 4. stavak 1. točka 2. govori se o prodaji do najviše 7% dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu, u daljnjem tekstu zaposlenici, po posebnim pogodnostima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske. U istom članku u 3. stavku postoci dionica navedeni u stavku 1. i 2. ovog članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital INA d.d. U ovom uvodnom obrazloženju mislim da je također dobro citirati i članak 2. koji veli: "INA d.d. je vertikalno integrirano poduzeće koje zajedno s ovisnim društvima kapitala u svom isključivom vlasništvu čini INA grupu". Posebno je značajan i stavak 4. članka 4. koji govori sljedeće: "Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. točke 1. do 4. ovog članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uz suglasnost Hrvatskog sabora s time da će se prodaja dionica iz stavka 1. točke 2. ovog članka obaviti nakon prve prodaje dionica u postupku javne ponude". Drugim riječima zakon je definirao da će se najviše do 7% dionica INA-e prodati zaposlenima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu, a da će se redoslijed i dinamika privatizacije INA-e utvrditi posebnom odlukom Vlade koju će potvrditi Hrvatski sabor. Shodno tome Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 18. travnja 2002. godine je donijela, a Hrvatski sabor 30. travnja potvrdio Odluku o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e – Industrije nafte. U točki 1. ove odluke u stavku 2. citiram: "Za zaposlenike i ranije zaposlene u društvima koja čine INA grupu rezervirano je 7% dionica u portfelju INA – Industrija nafte d.d.". U točki 2. iste odluke u stavku 2. govori se o vremenu kada će se prodaja do 7% dionica INA-e dogoditi. Prodaja dionica iz stavka 2. točke 1. ove odluke obavit će se u roku od 30 dana od prve prodaje dionica u postupku javne ponude. ovom odlukom definirano je da će se prodaja 7% dionica zaposlenima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu obaviti 30 dana nakon završetka inicijalne javne ponude. Mi smo u procesu pripreme inicijalne javne ponude za koju vjerujemo da će biti uspješna i da će se dogoditi krajem 10., odnosno početkom 11. mjeseca. Kada smo započeli razgovore sa sindikatima organiziranim u INA-i kako bismo proveli dakle i zakonsku obvezu, ali i obvezu koja proizlazi iz citirane odluke Vlade, uvidjeli smo da u zakonu zapravo postoji dosta velika nedorečenost vezano uz to tko doista ima pravo na dionice, ali isto tako moram reći da postoji i veliki problem u nesrazmjeru između očekivanja zaposlenika i ranije zaposlenih i onoga što mislimo da je u redu predložiti i ponuditi kao posebne uvjete i pogodnosti. Jedan od najvećih problema s tim u svezi jest i činjenica da INA nema dovoljno dobru dokumentaciju o svim ranije zaposlenim u društvima koja čine INA grupu. Zbog toga tijekom pregovora sa sindikatima došli smo do zaključka da bi bilo mudro odgoditi prodaju na neki period koji je razuman, nešto više od tih mjesec dana i shodno tome sindikalne središnjice koje imaju svoje podružnice u INA-i i predstavnici Vlade Republike Hrvatske potpisali su jedan sporazum. U tom sporazumu se prije svega definira da će se predložiti Vladi Republike Hrvatske osnivanje posebnog povjerenstva koji će uvjete i posebne pogodnosti za zaposlene i ranije zaposlene, a pod kojima će se izvršiti prodaja 7% dionica INA-e utvrditi u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu odluke Vlade kojom će se to regulirati. To će povjerenstvo, dakle, u 3 mjeseca utvrditi pod kojim uvjetima ćemo prodati 7% dionica zaposlenima, a sama će se prodaja dogoditi najkasnije 6 mjeseci nakon završetka inicijalne javne ponude i to je sporazum koje su, još jednom to napominjem, potpisali predstavnici Vlade i predstavnici, odnosno predsjednici sindikalnih središnjica koji imaju svoje podružnice u INA grupi. Shodno tom sporazumu Vlada je donijela odluku kojom je osnovano posebno povjerenstvo i dati su mu upravo ovakvi zadaci. Shodno tome, predlažemo, dakle, odluku o izmjeni Odluke o redoslijedu i dinamici privatizaciji INA-e, industriji nafte, a u smislu koje se mijenja zapravo rok za izvršenje prodaje 7% dionica zaposlenima i ranije zaposlenima u INA grupi. Izmjena koju predlažemo glasi, citiram: "Prodaja dionica iz stavka 2. točke 1. ove odluke obavit će se najkasnije u roku od 6 mjeseci od prve prodaje dionica u postupku javne ponude". Stoga vas, poštovane dame i gospodo hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, molim da prijedlog ovakve odluke i podržite. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za gospodarstvo? Za zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Za klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovu predloženu odluku. Argumente je u svom uvodnom izlaganju iznio i potpredsjednik Vlade gospodin Polančec i to su argumenti na temelju kojih i mi donosimo ovakav naš zaključak. Dopustite mi također kratko obrazložiti te argumente. Naime, prodaja dionica INA-e definirana je Zakonom o privatizaciji INA-e gdje je između ostalog u članku 4. rečeno da će se dio dionica, dakle 7%, izvršiti prodajom zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvu koja čine INA grupu, pod posebnim okolnostima, pod posebnim pogodnostima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske. Vlada će donijeti odluku o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje. To je dodatno regulirano i odlukom Vlade o redoslijedu i dinamici gdje je rečeno da će se ta prodaja obaviti u roku od 30 dana, od prve prodaje dionica u postupku javne ponude. No kao što je i rečeno, u provođenju samog Zakona i odluke, pojavile su se određena pitanja, određene dileme koja proizlaze iz nedorečenosti samog Zakona kao što su npr. Potrebno je odrediti diskont na osnovnu cijenu dionice, rokove i načine otplate dionice, te točno vrijeme prodaje dionica. Potrebno je definirati i period u kojem radnici nakon što steknu dionice ne bi mogli početi prodavati iste kako se ne bi stvorila prevelika ponuda na tržištu dionica u kratkom vremenu iza inicijalne javne ponude i na taj način umanjila cijena. Slijedom navedenog, a u dogovoru sa sindikalnim središnjicama i sindikatima, zaključeno je da se osnuje povjerenstvo za izradu uvjeta prodaje 7% dionica zaposlenima i ranije zaposlenima. Navedene prijedloge uvjeta povjerenstvo će izraditi u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove odluke, a sama prodaja izvršiti će se 6 mjeseci nakon inicijalne javne ponude. Sporazum su potpisali predstavnici Vlade s predsjednicima sindikalnih središnjica koje imaju svoju podružnicu u društvu INA i taj sporazum podloga je za odluku Vlade, a za koju je pak potrebna suglasnost ovog Visokog doma. Mislim da treba reći da je i sporazum i odluka dokaz spremnosti Vlade na dijalog sa socijalnim partnerima. Da je ovaj Prijedlog posljedica tog dijaloga i evo, to su razlozi zbog kojih će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati predloženu odluku. Hvala lijepa. Hvala. Za klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni potpredsjedniče Vlade, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Gospodo, ovo nije igra. Ova odluka ima svega 2 članka, mogu ih i pročitati. Oni glase da u odluci o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e industrija nafte, d.d., klase 310, itd., iz 2003., zatim od 18. travnja 2002., da ne navodim sve, u točci 2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Prodaje dionica iz stavka 2. točke 1. ove odluke obavit će se najkasnije u roku od 6 mjeseci od prve prodaje dionica u postupku javne ponude" i jasno, u članku 2. ova odluka stupa na snagu danom davanja davanja suglasnosti Hrvatskog sabora. Odluka nema čak gospodo ili gospodine potpredsjedniče Vlade, ni obrazloženja. Vaše ranije odluke, recimo ona iz 2004. kako sam ja to skinuo sa interneta, ima obrazloženje, neću ga sada čitati. Međutim, ključ je kao što svi znamo u sljedećem. Prodaja dionica iz stavka 2. obavit će se najkasnije u roku od 6 mjeseci od prve prodaje dionice u postupku javne ponude. Sada se jasno postavlja pitanje što to znači. No, pođimo redom. Prvo financijske najteže odluke, gospodarski najznačajnije odluke. Zakonski, socijalno najbolnije odluke. Politički najdiskutabilnije odluke u pravilu su i najkraće odluke, u pravilu to sadrži par članaka ili točaka i to je zapravo sve. Sada dopustite mi da kažem što mi radimo usvajanjem odluke o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e. Ove naslove poput dionice INA-e građanima Srbije, Angole i Rusije treba jednostavno odbaciti. Mislim da mi nismo takvi altruisti iako iz članka 4. stavka 1. točke 2. može se izvlačiti i takav zaključak jer on glasi da prodajom do najviše 7 dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koje čini INA-u grupu, u daljnjem tekstu zaposlenici pod posebnim pogodnostima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske. Iz toga se rekoh može to nazreti, ali isto tako rekoh mi smo takvi altruisti. Međutim treba biti protiv jer ne vidim razloga zašto radnici trebaju privatizirati svega 7% zajedno sa bivšim zaposlenicima, po mom sudu jasno koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, koji su hrvatski državljani te ako ta rečenica ili to pojašnjenje fali onda to treba i ugraditi iako bi vjerojatno Sabor kroz formu autentičnog tumačenja dao ovaj stavak kako ja tumačim. Slažem se, u Hrvatskoj ima velikih altruista. Evo npr. jedan je gospodin Čović koji je darovao 20 milijuna kuna svojoj obitelji. Predsjednik uprave "Plive" i njegova obitelj u posljednja tri mjeseca domogli su se "Plivinih" dionica vrijednih oko 20 milijuna kuna plativši za njih tek polovicu tržne cijene. Prema ugovoru koji je sklopio s "Plivom", Čović može kupovati dionice po unaprijed utvrđenoj zajamčenoj cijeni koja obično iznosi oko polovice vrijednosti "Plivinih" dionica na burzi. Tako je u srpnju iskoristio opcije kupnje za 2001. te se domogao 12 tisuća dionica tvrtke čija je današnja vrijednost 9,6 milijuna kuna, a prošlog tjedna iskoristio je opciju za 2002. i kupio je 13 tisuća dionica vrijednih 10 milijuna i 400 tisuća kuna. 500 dionica dao je u dobrotvorne svrhe, a ostale darovao članovima svoje obitelji. Ista stvar nam je sa Croatia osiguranjem. Ista stvar. Bonus od 500 tisuća kuna njihovi direktori dali su tobože u dobrovoljne svrhe, odnosno u Fond za generala Gotovinu, ali oko svega toga govoriti ćemo kada dođe na red Zakon o postupku primopredaje vlasti. I njih u isti paket kao i sve ostale državne dužnosnike, zašto da budu iz svega toga izuzeti. Ja znam da na kraju ove priče o INA-i sve te INA-ne dionice koje kupuju bivši zaposlenici, radnici itd. na kraju će u ruke recimo MOL-a ili OMV-a što je žalosno jer je INA 1990. ili 91. jasno prije rata mogla kupiti i MOL i OMV zajedno, ali takva nam je sudbina recimo i "Plive" 90. je mogla kupiti Aktavis i Bar zajedno, a danas je lovina, a onaj tko je kupi postat će treća generička tvrtka u svijetu na kojem se ove godine obrće 58 milijardi dolara, a 2010. znači za svega četiri godine će čak 100 milijardi dolara. No da se vratim na ovu odluku i o tome valja progovarati. Koliko će država od svega ovog sa INA-om zaraditi? "Pliva" je ne računajući 18% de facto privatna već davno, ovo će donijeti jasno koristi i državi manje, privatnicima više, njihova je dionica u 8 mjeseci donijela 3,2 milijarde kuna porez od 45,9% ali ono što mene zanima, koliko će donijeti dionica INA-e kada se Vlada upusti u ovu jer prodaja dionica iz stavka 2. točke 1. obavit će se najkasnije u roku od 6 mjeseci od prve prodaje dionica u postupku javne ponude. Prvo procjena vrijednosti INA-e još uvijek nije došla u javnost. Cijena nafte je vjerojatno ključ procjene INA-e. treće, može li vrijednost INA-e dostići čak za nas nevjerojatnih 4 milijardi dolara ili je realna cijena kao što netko tvrdi u ovome času 6 milijardi dolara. Pogledajte ovaj Mol je sa 25% plus jedne dionice što je bila pogreška ako ni u čemu zbog toga što se tada prodala ona jedna dionica, znači tih 25% plus jednu dionicu Mol je platio 505 milijuna dolara.

Taj isti Gesti pred nekoliko dana vratio se u svoju upravu u Budimpešti. Ako je tome tako, država za 15% INA-e može dobiti najmanje 600 milijuna dolara što će reći da INA u ovom času vrijedi prema toj njegovoj procjeni barem 4 milijarde dolara. Zašto to govorim? Jer sadašnjom kotacijom INA-nih dionica po 800 do tisuću i 200 kuna, ispada da je vrijednost milijardu i 500 milijuna kuna, ali znam da Vlada računa sa barem 500 milijuna kuna puta onih 5,8 koliko je danas dolar, znači to je cca nekih 3 milijarde kuna jer bez tog novca plus onog iz HT-a teško je da može ići u izbore. Jasno je da prije toga treba iz kompanije izdvojiti taj plinski biznis, istina on danas donosi gubitke, ali sutra bi mogao donositi i pristojnu zaradu tim više što i naftovod Ivana 1, Ivana 2, Fažana, Rijeka, dalje Gorski Kotar, Karlovac pred završetkom. Ono što je ključ da građani koji će kupiti 7% dionica INA-e dobe ili da im se ponude kreditne linije koje će ih moći pratiti. Bez toga ovaj stavak kao takav gotovo da uopće nema i smisla. Međutim bit bi trebala biti da se svim građanima Republike Hrvatske koji do sada nisu sudjelovali u pretvorbi, odnosno privatizaciji, a ima nas i takvih, omogući da i mi u tome ako želimo jasno, participiramo. Ja neću ali to treba omogućiti svima onima koji do sada u tome nisu participirali ukoliko već država odlučuje odlučuje na takav način izaći u susret jednoj kategoriji građana ove zemlje. Priče da bi to na kraju moglo smanjiti interes ključnih investitora za INA-u po mom sudu jednostavno ne stoji. Zašto u svemu tome ne bi sudjelovali domaći investicijski fondovi a istina i oni su u stranom vlasništvu, imovinski i tako dalje? To je druga priča. Kažu da ti fondovi nemaju snagu da potaknu razvoj što je sve točno, ali ono što mi zahtijevamo između ostalog da se striktno provodi ovaj Zakon o privatizaciji INA-e industrije nafte, d.d. iz 2002. ovaj članak 11. da za vrijeme dok je Republika Hrvatska u vlasništvu ... /Govornik se ne razumije./ … i više dionica INA-e d.d. Vlada Republike Hrvatske periodično, a ovdje se doslovce kaže, a najmanje tromjesečno izvještava Hrvatski sabor o tijeku privatizacije INA-e d.d. na žalost to se gospodo kod kod nas ili u ovom Parlamentu ne čini. Ili barem meni se ne čini da mi dobivamo ta i takva izvješća. Znači za kraj otvorimo raspravu o budućnosti INA-e pa i temelju zakonske obveze iz članka 11. Zakona o privatizaciji INA-e industrije nafte, d.d. iz 2002. godine. Recimo javnosti cijenu ispod koje Republika Hrvatska neće ići. Otvorimo mogućnost svim građanima Republike Hrvatske jasno koji imaju boravište na tlu Republike Hrvatske i koji imaju hrvatsko državljanstvo da steknu dionice INA-e. INA je zlatna koka hrvatske vlasti. Zato da možda i zamažemo oči prodajemo i 7% braniteljima, 7% zaposlenicima, bivšim zaposlenicima, ali ako idemo na radničko dioničarstvo o čemu u posljednje vrijeme potpredsjednik Vlade mnogo govori zašto svi hrvatski građani ne bi imali onda iste kondicije, ista prava? Pa da mogu sudjelovati u privatizaciji tog poduzeća barem tih 25%. Zašto mi danas 2006. uvodimo, ako možemo ići toliko daleko druge kriterije ili drugačije kriterije od onih koji su u ovoj zemlji vladali 1992. ili 1993.? Sve ono što se tada dešavalo sa pretvorbom i privatizacijom teško da bi se moglo dešavati i 2006. Moja je logika kao što kaže i potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo da Vlada prodaju ovih 15 do 17% čak ni to ne znamo u 10. mjesecu znači ove 2006., rekao da tu možemo nekako uprihodovati oko 3 milijarde kuna a isto će se vjerojatno učiniti i 2007. To je znači vrijednost milijardu dvjesto do milijardu petsto milijuna dolara. To je negdje između 8 i 9 milijardi kuna i jasno je sa tim novcima se između ostalog ide krpanje proračuna ili za određene konkretne proračunske investicije koje pitanje kako će se kasnije raspodjeljivati glede tih kapitalnih investicija krajevima Republike Hrvatske. da oko svega toga i sindikati moraju braniti stav zaposlenika, bivših zaposlenika ali i kriterija koji su vrijedili tamo negdje 1992., 1993. kad su mogli stjecati znatno veći paket dionica. Sve u svemu mislim da ovdje ima jako puno nepoznanica i tek nakon što nam se odgovori na ta pitanja iako sam svjestan da bez tih 3, 4 milijarde ne samo od prodaje INA, HT već i HT-a i nekih drugih poduzeća teško se može uopće iskrpati proračun. Ali prije nego dobijemo odgovor na ta pitanja moramo naprosto znati u što se upuštamo? Rizik je ogroman, a nikakvu grešku mislim ova generacija ljudi u Hrvatskom saboru, hrvatskoj Vladi sebi ili bolje rečeno građanima Republike Hrvatske ne bi trebali priuštiti. Sve do tog trenutka Klub IDS-a je suzdržan glede odluke o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e. ispravljam sljedeći navod gospodina Kajina. On je rekao: «Ne vidim razlog zašto radnici trebaju dobiti samo 7% dionica?» Ova tvrdnja naprosto nije točna ili je nemoguća iz razloga što je tih 7% definirana Zakonom o privatizaciji INA-e iz 2002. godine. Zato što je to definirano i odlukom Vlade Republike Hrvatske o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e od 18. travnja 2002. godine u kojoj je sudjelovala i stranka od gospodina Kajina. Drugi ispravak poštovani zastupnik Pero KOvačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod uvaženog kolege Kajina vezano za predstavljanje gospodina Čovića. Naime gospodin Čović je gospodine Kajin i menadžer godine se ne razumije./ … Da li je radi toga što je uništio Plivu ili radi ovoga mecenstva? A kako je viđen sad u Veroni možda postane i operni pjevač. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Za Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Tonči Tadić. Izvolite.

Doista čudi da hrvatska Vlada odluku o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e donosi na ovako doista neozbiljan način. više argumenata za ovo. Očekivali smo mrvicu opsežniji dokument. Očekivali smo ako ništa drugo razloge radi čega se ova odluka donosi. Ničeg od toga nema. Možda Vlada to zna. Možda se nešto može saznati surfajući na Internetu, po Internet stranicama Vlade Republike Hrvatske ali to dame i gospodo iz Vlade nije način na koji se podnose dokumenti na raspravu u Hrvatski sabor. Zastupnici moraju znati razloge donošenja neke odluke. Da znamo temeljem toga glasovati za ili protiv. Iz tog razloga ali i ne samo iz tog razloga naš Klub zastupnika neće podržati ovu odluku, a navest ću vam i koji su ostali razlozi? Dakle primjena Zakona o privatizaciji INA-e temeljem odluka hrvatske Vlade koju je Hrvatski sabor potvrdio 4. lipnja 2004. godine odgođena je bila za jednu godinu. Naime nakon prodaje 25% dionica INA-e strateškom partneru MOL-u prema Zakonu o privatizaciji INA-e druga faza privatizacije je predviđala prodaju javnom ponudom, 15% dionica na burzi. Dakle domaćim i stranim pravnim osobama, ali i hrvatskim državljanima uz posebne pogodnosti. Druga faza privatizacije nije predviđala nikakvog strateškog partnera. Također je zakonom bila predviđena dodjela 14% dionica INA-e njenim zaposlenicima i hrvatskim braniteljima. Ta dodjela dionica još nije započela, no istodobno se MOL u INA-i počeo ponašati doista kao pravi gazda INA-e. To se vidi od najbanalnijeg primjera dakle sa 25% dionica su se počeli ponašati kao pravi gazde INA-e. Od banalnijeg primjera a to je od dizajna INA-inih pumpnih stanica INA gubi malo po malo svoj hrvatski identitet. INA sa ovakvim amblemom crvenog kruga postaje INA izlazećeg sunca i svakom Japancu zaigra srce kad dođe na tu pumpnu stanicu jer misli da je došao doma. Od te banalne razine vanjskog izgleda INA-e koja prestaje malo po malo biti hrvatska tvrtka a sve više postaje tvrtka u službi mađarskog kapitala i mađarskih gospodarskih interesa iza kojih stoje opet ruski ili koji drugi interesi. Cilj MOL-a je da INA postane egzotični skup pumpnih stanica. Budimo realni, oni se doista tako ponašaju. Dakle, u tim okolnostima provoditi Zakon o privatizaciji INA-e na način na koji ga provodi hrvatska Vlada, odgađati njihovu primjenu sa ovakvim listovima papira je doista neodgovorno i neozbiljno. Kao prvo, koja je vrijednost dionica INA-e danas? Ja bih molio da mi to netko kaže. Mi smo to tražili i davne 2003. godine, tada je bila učinjena nekakva procjena vrijednosti dionica koja je završila kod predsjednika Sabora u sefu i samo su je poneki koji su tražili mogli vidjeti. No, i po tome je INA vrijedila od 1,2 do 1,5 milijardi eura ne uzimajući u obzir plin. Dakle, genijalni konzultanti koji su se onda angažirali nisu uopće uzeli u obzir plinski dio INA-e, kao prvo. A kao drugo, nitko nije uzeo u obzir sva moga INA-ina nalazišta nafte do kojih je ona došla recimo u Siriji, što također mijenja njezinu vrijednost. Dakle, koja je danas vrijednost dionica INA-e, odnosno pošto je INA? To me interesira, ne samo mene nego i sve moje kolege u klubu, a vjerujem i sve nas u Hrvatskom saboru pa i čitavu hrvatsku javnost. Dakle, kad se govori o privatizaciji i o prodaji dionica onda bih molio da netko kaže koja je nominalna vrijednost dionica INA-e i da to napiše u dokumentu koji ide u Hrvatski sabor. Dakle, drugo me što interesira je što je MOL doista investirao u INA-u osim pustih najava, odnosno spremna li se sa ovako precizno definiranim odlukama i neprekidnim odgodama preuzimanje većinskog paketa dionica INA-e od strane MOL-a. Pa moramo znati ako dotle dođe kako ćemo onda na to reagirati. Mi znamo da se u predizbornoj godini planira isfinancirati čitav niz projekata od strane hrvatske Vlade. Možda se to misli financirati prodajom većinskog paketa dionica INA-e. Jer znate, u međuvremenu su dionice bile obećavane i braniteljima i umirovljenicima, i ovome i onome, a vjerojatno i MOL-u. Dakle, Klub zastupnika HSP-a očekuje odgovor od potpredsjednika hrvatske Vlade spremna li se preuzimanje većinskog paketa dionica INA-e od strane MOL-a i kako će Vlada na to reagirati. je priča naravno Fond hrvatskih branitelja. Čujte, mene je doista zaprepastilo da ne kažem šokiralo kad je Fond hrvatskih branitelja potpuno domoljubno uzeto Erste&Steiermärkische banku za svoju servisnu banku. Dakle, ne Hrvatsku poštansku banku koja je u hrvatskim rukama ili neku drugu domaću banku nego Erste banka je servisna banka Fonda hrvatskih branitelja. To je doista nečuveni "domoljubni" potez. Pa onda u tom fondu će čučati 7% dionica HEP-a, 7% dionica INA-e, 7% dionica HT-a, sve skupa negdje oko 300 milijuna eura. Ali, Fond branitelja na stranu, to je za posebnu raspravu. No, činjenica je da još uvijek ne znamo tko sve ima pravo na dionice INA-e i na koji način će se dobit od njih raspodjeljivati. Dakle, ostaje čitav niz otvorenih pitanja, od onih potpuno najbanalnijih a zapravo ključnih a to je koliko vrijedi dionica INA-e do toga radi čega se išlo u ove puste odgode preko toga kako funkcionira Fond hrvatskih branitelja odnosno tko njega čini, tko doista donosi odluke kao što je ova da Erste&Steiermärkische banka postane servisna banka, na što doista mogu računati zaposlenici, na što mogu računati hrvatski građani, pod kojim uvjetima će biti zaposlenicima to dalje prodavano, hoće li biti uopće dionica ikome ikome dostupna obzirom da MOL iskazuje interes za preuzimanje INA-e, odnosno na koji način to sve skupa do sada funkcionira. Dakle, čitav je niz otvorenih pitanja a mi umjesto svega toga dobivamo ovu jednu potpuno nemuštu odluku na tri lista papira, doslovce jedan, dva tri bez ijednog argumenta. Iz tog razloga naš klub ne može podržati ovu odluku. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite! Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora! **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pardon, imamo jedan ispravka jer je došlo u međuvremenu. Pažnja mi je bitno popustila. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Slaven Letica. Mislim da nije točan navod gospodina kolege doktora Tončija Tadića da nitko ne zna koliko vrijedi dionica INA-e. Ja sam siguran da potpredsjednik Vlade gospodin Polančec zna i ja vas pozivam da kažete koliko vrijedi i prosvijetlite doktora Tončija Tadića. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade, kolege i kolegice! Imao sam namjeru u svom izlaganju vrlo kratko podržati nastojanja Vlade da izmijeni ovu odluku o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e Industrije nafte jer se zapravo ta izmjena isključivo odnosi oko privatizacije ovih 7% vrijednosti temeljnog kapitala i odnosno grupe koja je uz INA-u Industriju nafte i tih 7% usmjereno je prema odredbama zakona isključivo sadašnjim zaposlenim djelatnicima i bivšim zaposlenicima. Međutim, potaknut sam sa raspravom naročito gospodina Kajina pa moram istaći pred ovim Visokim domom da je Zakon o privatizaciji INA-e donijela bivša koalicijska Vlada u 2002. godini, da je ta ista Vlada donijela odluku o redoslijedu privatizacije pojedinih postotaka INA-e također u 2002. godini, da je ta odluka do sada tri puta mjenjata, a mjenjata je radi prodaje 25% dionica Molu, da je ta prodaja po odredbama te odluke koja je detaljnije regulirala način prodaje, da je ta prodaja i izvršena. Vlada je odlučila da krene u rješavanje ovoga pitanja, ovih 7% dionica koji bi prema odredbama toga zakona pripali pripali sadašnjim djelatnicima i bivšim zaposlenicima i ocijenila je da je u rok koji je u postojećoj odluci za provođenje tog postupka od 30 dana prekratak. ništa drugo Vlada ne mijenja nego rok kad treba nastupiti trenutak za prodaju zaposlenicima i bivšim zaposlenicima. Naravno, da ga ona prema odredbama zakona veže uz rok uz rok prodaje onih narednih 15% ili bolje rečeno prethodnih 15% dionica koje će na javnoj dražbi, u javnoj prodaji biti prodate građanima Republike Hrvatske uz određene pogodnosti. Vlada je dužna temeljem članka 8. svojom posebnom odlukom, još da kažem ovo, na sve ove odluke koje su donijete glede privatizacije portfelja INE, bilo onda kad se je išlo privatizirati, prodati dionice Molu ili prenijeti dionice hrvatskim braniteljima, Hrvatski sabor je dao suglasnost. Prema tome, nema tu nekakvih prigovora koji se mogu stavljati ovoj Vladi ili ih, pak čak i onoj prethodnoj, ona je to napravila u skladu sa suglasnošću Hrvatskoga sabora. Točno kako to u zakonu piše. sadašnja realizacija sadašnjih 7% dionica uslijedit će poslije javne objave prodaje 15% dionica građanima Republike Hrvatske pod uvjetima koji će u skladu sa člankom 8. odrediti Vlada Republike Hrvatske. Po mome sudu, taj predloženi rok od 6 mjeseci po meni je objektivan jer za 30 dana u jednom takvom ozbiljnom poslu ustvari ne može se ništa napraviti i samo si unaprijed bi Vlada vezala ruke da taj posao može obaviti onako solidno kako treba. Ja smatram da bi prije donošenja Vladine odluke za istinu trebalo riješiti one nedorečenosti u Zakonu Zakonu o privatizaciji INE, koje danas su evidentne a to je tko ima za istinu pravo na kupnju dionica, jer se provlače razne ideje da bi to pravo mogli čak ostvariti čak i neki građani Europe koji nisu, odnosno susjednih država, jel' i Europe, koji nisu građani Republike Hrvatske. Mislim da to najodlučnije najodlučnije moramo spriječiti upravo odlukom Vlade Republike Hrvatske koju treba donijeti temeljem članka 8. moralo bi se jasno definirati koje su to pogodnosti za zaposlene i ranije zaposlene jer oni uvjeti koji su bili propisani prije 14 godina, mislim da su se okolnosti toliko promijenile da te uvjete danas treba malo drugačije, malo detaljnije riješiti i naravno apsolutno se zalažem da Vlada svojom odlukom stavi ograničenje i rok u kojem se dionice dodijeljene odnosno prodane zaposlenicima i bivšim zaposlenicima ne mogu na tržištu prodavati. Ne mogu na tržištu prodavati upravo da se spriječi onaj način postupanja eventualno novih odnosno postojećih tajkuna i firmi koje bi mogle onda ispod ruke kupiti te dionice. Podržavam i nastojanja Vlade da to pitanje riješi u dogovoru sa sindikatom i sindikatom zaposlenih u INI. Vlada se dogovorila s njima da će u roku 3 mjeseca predložiti uvjete privatizacije i rješenje ovih dilema o kojima sam sad izložio. Mislim da je to jedan korektan potez Vlade prema zaposlenima i da smo tako nekad u prošlosti radili mnoge stvari bi vjerojatno i drugačije izgledale i taj potez svakako naše Vlade podržavam. Mislim da odluku treba izmijeniti upravo onako kako je to Vlada predložila jer je to u korist zaposlenika i bivših zaposlenika INE a i naše države. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. **Pešić-Bukovac, Dorotea (IDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Htjela bi ispraviti i krivi navod gospodina Širca da je IDS-u u bivšoj koalicijskoj Vladi sudjelovao u donošenju Odluke o privatizaciji INE. Samo ste zaboravili da je IDS izašao iz te Vlade više od godinu dana prije toga jer je privatizacije Vlade INE bila 2002. godine a IDS je izašao iz Vlade 2001. godine. Replika, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Mora se kazati da gospodin Širac suvereno vlada ovom materijom s obzirom na ovo što nam je sve iznio ali ja očekujem i od gospodina Širca ako zna ili od potpredsjednika Vlade da nas ipak prosvijetli danas, što je gospodin Letica rekao, da nam se konačno kaže i nama i hrvatskoj javnosti kolika je u ovome trenutku procijenjena vrijednost INE ili bar drugo pitanje da mi odgovori netko koliko iznosi sad jedna dionica INE, da bi mi na kraju znali o čemu mi danas odlučujemo i šta će to u konačnici proizvesti? Koji će biti krajnji učinci? Jel' mi očito smo ovdje u mraku dok neki znaju daleko više, pa bar nam dajte malo svjetla pa nam odgovorite na ta dva najvažnija pitanja ili bar na jedno od tih pitanja, pa ćemo lako izračunati. Hvala lijepo. Zastupnica Vesna Škare-Ožbolt? Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma, Mato Arlović, izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Moram odmah reći da ja ne mogu glasati za Prijedlog izmjene Odluke o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e iz nekoliko razloga počevši od formalnih do sadržaja. Prvo, ovaj prijedlog akta je u Sabor upućen suprotno Poslovniku. On ne sadrži ni akti koji se mijenja i dopunjava, niti sadrži obrazloženje. Nema smisla da do te mjere bagatelizirate i podcjenjujete u Saboru. To stvarno nema smisla. Ja mogu prihvatiti čitav niz podataka koje je gospodin potpredsjednik Vlade usmeno u uvodnom izlaganju rekao, ali je prava šteta što sve te podatke nemamo napisane. drugi razlog o kojem mi moramo jasno reći, vrijeme je da se Hrvatski sabor izvijesti o provođenju Zakona o privatizaciji INA-e i o tokovima privatizacije jer je veoma važna novost koja je ovdje izrečena da je postignut sporazum sa sindikatima o načinu privatizacije 7% dionica INA-e koji će biti dati radnicima i bivšim radnicima. Ali to bi trebalo sasvim sigurno i zakonom razriješiti osim ako se ne ostaje isključivo kod rješenja koji su prihvaćeni u Zakonu o privatizaciji. Osobno se zalažem za to da radnici INA-e i bivši zaposlenici INA-e ne mogu biti u nepovoljnijem položaju nego što su bili bilo koji radnici koji su sudjelovali u privatizaciji bivšeg društvenog vlasništva. Da li mogu biti u povoljnijem, to je drugo pitanje. I treće pitanje, ne bi se smjelo dogoditi da se tim istim radnicima zapravo dovedu u situaciju da odmah nakon toga izađu na tržište i preprodaju svoje dionice i zarade jedan dio. Trebalo bi ipak voditi računa u tom segmentu da se eventualno ograniči pravo ne na upravljanje nego raspolaganja, pravo upravljanja proširiti naravno stjecanje dobiti …/Govornik ne razumije./. Ja mislim da smo mi trebali donijeti sada odluku da kada su u pitanju sistemska poduzeća uključivo među njima i INA-u da u izbornoj godini nećemo privatizirati te subjekte. Jer znate ako se ova odluka prihvati, za šest mjeseci će doći do privatizacije …/Govornik se ne razumije./…, htjeli mi ili ne htjeli, mi ćemo pojedinim grupama birača podilaziti zapravo s ovim dokumentom. I u takvoj situaciji je posve jasno zapravo da ova odluka ima svoj predizborni, a ne samo ekonomski, financijski i drugi karakter. Znate, ova odluka se mijenja kaže se između ostaloga i zbog dogovora sa sindikatima. Međutim, ne radi se o tome. Radi se o ozbiljnoj stvari. Ne mijenja se ona zbog dogovora sa sindikatima nego u isto vrijeme ona omogućuje Vladi Republike Hrvatske da još šest mjeseci upravlja tim portfeljom INA-e i da ostvaruje dobit zapravo na štetu radnika. Nikako da pripadnu radnicima one dionice koje im po zakonu trebaju pripasti i napokon da na osnovu toga ostvare i nekakvu dobit koju bi trebali ostvariti. I zbog toga je potrebno da se ta pitanja napokon definitivno riješe i peto, nije moguće neke od ovih promjena napraviti, a da se zapravo ne uđe u ne bih ja rekao izmjenu nego u dopunu Zakona o privatizaciji INA-e koji treba …/Govornik pitanje položaja radnika koji će sudjelovati u privatizaciji ili još preciznije, ne mora se dopuniti Zakon o privatizaciji INA-e, ali se mora dopuniti Zakon o privatizaciji koji je na snazi ili još preciznije bilo bi daleko najbolje da se napokon zaključak Hrvatskog sabora realizira, da se uputi u saborsku proceduru novi zakon o privatizaciji koji bi otvorio i pitanje radničkog dioničarstva. I na kraju, što reći? Mislim da ovakva praksa se još nije dogodila. Ponovo se vraćam, nije se još dogodilo da se uputi akt u saborsku proceduru koji ne sadrži u priklopu akt koji se mijenja i dopunjuje, njim se mijenja i dopunjuje neki akt i da se uputi akt u saborsku proceduru …/Govornik To jednostavno nema smisla i po mom dubokom uvjerenju ovo je trebalo vratiti prije rasprave i zatražiti od predlagatelja da dopuni akt sukladno Poslovniku jer o odlukama kao i o ostalim aktima se raspravlja po Poslovniku po Poslovniku kao da se radi o aktu u drugom čitanju ili po hitnom postupku, a to zapravo znači da mora sadržavati sve one popratne dokumente i papire koje inače takav dokument mora sadržavati. Zbog toga svega ja sam za to da se zapravo Sabor izjasni da obvežemo Vladu da već za narednu sjednicu, ako je to ikako moguće, podnese izvješće o privatizaciji INA-e u kojoj bi se obuhvatio i ovaj segment, uključivo i dogovore sa sindikatima, itd. i drugo da se zapravo odluka o donošenju ove odluke prolongira, nakon te rasprave da se donese te odluke jer će u toj raspravi, sa tim obrazloženjima, za tu raspravu biti otklonjeno čitav niz dvojbi i pitanja uključivo i pitanje kol'ko vrijedi sada na tržištu dionica INA-e, odnosno ukupno temeljni kapital INA-e koji bi se kroz dionički kapital trebao plasirati na tržište, koji je moguće plasirati, koji već nije prodan. I posljednju stvar zapravo otvara se pitanje još nešto. Što je sa jednim dijelom vrijednosti INA-e koji proizlazi zapravo iz korištenja rudnog blaga kao prirodnog bogatstva i na području Republike Hrvatske osobito s aspekta rudne rente u tom segmentu i kako će se to pitanje… …/Upadica se ne čuje./… … Ne samo Kolar, nego ima to i istočna Slavonija… I kako će se to pitanje razriješiti prije čišćenja portfelja koji će istupiti na tržište. To je važno pitanje, to je nacionalno bogatstvo koje nije i ne može ući u procijenjenu vrijednost INA-e. Ono mora ostati vrijednost hrvatskog narodnog, odnosno građana Republike Hrvatske.

Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Prije svega vam zahvaljujem na vrlo konstruktivnoj raspravi. Puno ste doista, više nego zanimljivih i važnih tema otvorili, ali danas je na vašim saborskim klupama Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dinamici i redoslijedu u privatizaciji INA-e u kojem smo se fokusirali samo na to da i predlažemo da se do 7% dionica INA-e proda sadašnjim zaposlenicima i ranije zaposlenim, a ja ću reći ma što to značilo ranije zaposlenim, u roku od 6 mjeseci od završetka IPO-a, odnosno inicijalne javne ponude. Probat ću još jedanput pobrojiti najvažnije razloge za donošenje jedne ovakve odluke. Ranije zaposleni i ranije zaposleni u INA grupi. Prvo, kada je nastala INA grupa što znači ranije zaposleni, meni za tumačenje ovih kriterija i za točno utvrđivanje imaoca prava na dionice INA-e treba pravna ekspertiza i nadam se da ćete se s time složiti. Drugi razlog je što nažalost u INA-i ne postoji onakva evidencija o svima ranije zaposlenima kao što bismo mi to htjeli i potrebno je dosta vremena dok se ta evidencija ne pripremi. Treće, izuzetno mi je drago što je gospodin Arlović to spomenuo. Dakle, postoji jedna velika opasnost. Ukoliko bi se ovih 7% dionica INA-e našlo na tržištu, svega 30 dana nakon završetka IPO-a postoji opasnost da bi to imalo veliki utjecaj na postignutu cijenu kod same inicijalne javne ponude. Investitori bi razmišljali na sljedeći način, zašto da ja sada upisujem i takmičim se s nekim za relativno mali broj dionica na tržištu sa velikom konkurencijom, ako možda mogu pričekati mjesec dana pa će mi se onda odjedanput pojaviti velika količina na tržištu. I tu ste apsolutno u pravu, to je jedan od razloga zašto predlažemo ovakvu odluku o odgođenoj prodaji, dakle, 6 mjeseci nakon IPO-a. Međutim, podsjećam vas na Zakon o privatizaciji i podsjećam vas na odluku koju je bivša Vlada donijela, da se upravo 7% dionica INA-e proda zaposlenicima i ranije zaposlenima u roku od 30 dana od IPO-a. Tada je trebalo voditi također računa o tome. Četvrti argument i mislim da sam ga vrlo otvoreno i iskreno rekao. Traju pregovori sa sindikatima u INA-i o posebnim pogodnostima, dakle, u posebnim uvjetima pod kojima bi se ovo, ova transakcija dogodila. Uvjeti nisu završili i ovo je zapravo zajednički prijedlog Vlade Republike Hrvatske i sindikata koji predstavlja, sindikata koji predstavljaju na dionice. Dakle, i oni i mi smo svjesni da nije pametno u 30 dana, da nismo izdefinirali sve uvjete i da bi to moglo imati utjecaja na cijenu, da ne postoji adekvatna evidencija u INA-i i zbog toga predlažemo ovakve odluke. odluke. Što se tiče procjene vrijednosti, nema boljeg načina za procjenu vrijednosti nego izlistanja dionica neke tvrtke na burzama. Reći ću na burzama i to je, mislim, vrlo važno. Jer nakon izlistanja 15% dionica mi ćemo u periodu mjesec, dva do 6 mjeseci iza toga imati iznoveliranu cijenu. Žao mi je da gospodin Letica sad odlazi jer bi htio njemu nešto posebno zahvaliti. Dakle, doista mislim da je prava procjena će se dogoditi na tržištu. Što se tiče izdvajanja plinskog biznisa i nekih drugih biznisa što ste također otvorili, sada mi je opet izuzetno žao što me ne sluša gospodin Arlović koji je o tome govorio. Da biste to mogli učiniti potrebna vam je skupštinska odluka, a po Zakonu o trgovačkim društvima jako dobro znamo kako se skupštinske odluke mogu donijeti. Ovakve odluke se donose sa 75% glasova plus 1 glasom od prisutnih na skupštini. Prema tome, trebalo je voditi itekako računa o izdvajanju ne samo plinskog biznisa nego i izvorišta pitke vode. hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dakle, u mnogim gradovima gradovi se snabdijevaju pitkom vodom iz izvora koji su u INA-nom vlasništvu. Geotermalni izvori su također u INA-nom vlasništvu. To sve je trebalo voditi računa kad je donošen Zakon o privatizaciji INA-e i kada je prodavano 25% plus 1 dionica strateškom partneru. I na kraju, da li radnici trebaju imati isti tretman kao i svi oni koji su u privatizaciji sudjelovali u 93. godini. Reći ću to ovako. Opet pročitajte Zakon. Zakon koji je bivša Vlada predložila, Sabor usvojio govori da će se prodati radnicima, odnosno zaposlenima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu do 7%. Do 7%. Da li je to dovoljno da sudjeluju na isti način kao i oni koji su sudjelovali 93. godine, meni je to u ovom trenutku teško reći. I na kraju bi zahvalio gospodinu

Poštovani gospodine potpredsjedniče, slažem se s vama da je najbolji način za određivanje konačne cijene dionice INA-e burza. A nas zanima koja je njezina nominalna vrijednost.

Upit. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, pa ispravljam netočni navod uvaženog potpredsjednika hrvatske Vlade da se još ne može doći do podataka oko bivših zaposlenika Pa ti svi podaci, tražite od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, on te podatke treba imati i dat će vam isti tren. Hvala.